Dobro jutro, poštovane kolegice i kolege. Prije nego što nastavimo sa radom, samo informacija za sutra, dakle početi ćemo radom u 9,30 i izjasniti ćemo se o amandmanima kojih nema puno koliko sam čuo od kolege Bukarice a glasovanje bi bilo u 10,30 minuta. Tako da, molim vas, dobiti ćete svi naravno informaciju mailom ali evo da kažete kolegama da je glasovanje u 10,30 minuta. Idemo sada na dnevni red. Prva točka: - Konačni prijedlog Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 629; Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Molio bih sad predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. S nama je poštovani Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Prijedlog zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti je sad u drugom čitanju. Ja ću samo podsjetiti na osnovne elemente zakona. Dakle poslovi hidrometeorološke službe, statusi i ovlasti zavoda normirani su Zakonom o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, dakle Zakonom koji je na snazi još od '78. godine. On je u međuvremenu, 3x mijenjan tako da smo je, dakle ukazala se potreba da se sukladno suvremenom zakonodavnom okruženju prilagodi ovaj zakon novim potrebama i zato idemo sa ovim Prijedlogom zakona o meteorološkoj hidrološkoj djelatnosti. Ovim Zakonom uredili smo sljedeća pitanja, dakle pružanje pouzdane i pravovremene informacije za potrebe temeljnih interesa Države a to su obrana, zaštita i spašavanje, te osiguranje sigurnosti kopnenog i pomorskog prometa i za potrebe upravljanja na razini politika, na širim područjima upravnog djelovanja kao što su poljoprivreda, šumarstvo, promet, urbanizam, građevinarstvo, zaštita od poplava, opskrba, energijom, zdravstvo, osiguranje kulturnog nasljeđa itd. Ove informacije temelje se na uspostavi motriteljske državne mreže, to je meteorološka, hidrološka, meteorološko oceanografska motriteljska državna mreža koje se ovim zakonom uspostavljaju na zemljištima u vlasništvu RH ili na zemljištima regionalne ili lokalne samouprave što do sada nije bilo pravilo. neke klimatološke i kišomjerne postaje uspostavljene su bile do sada na privatnim zemljištima i na taj način nisu definirane kao zaštićeno motrilište te na taj način nisu u tzv. zaštitnim zonama pa su kroz vrijeme neke od njih kompromitirane kontaktom gradnjom ili različitim neprimjerenim sadržajima i djelatnostima u zoni mjerenja koji su narušili vjerodostojnost podataka. Ovaj zakon dakle člankom 8. ovu činjenicu ispravlja. Zakonom je definirana i jasna svrha rada izvođača meteorološke i hidrološke djelatnosti, definirana je i jasna raspodjela dužnosti, zadataka i područje odgovornosti izvođača djelatnosti što predstavlja također čvrst temelj za osiguranje sredstava za ispunjavanje tih zadataka. Definirana je i nedvojbena uloga Državnog hidrometeorološkog zavoda kao službenog središta za upozorenje na vremenske, atmosferske pojave te događanja na moru i vodama sa ciljem sprječavanja zbunjenosti i nejasnoće u javnosti. Naime člancima 13. do 18. definira se što je službeni podatak, na koji način se dobiva, kojom metodologijom, na koji način se objavljuje i naravno pohranjuje. Novost ovog zakona je uspostava jedinstvenog državnog sustava meteoroloških i hidroloških upozorenja te izdavanje jedinstvenog upozorenja na vremenske nepogode što u proteklom periodu i nije bio slučaj. Zakonom je definirano osiguranje rada državne mreže hidroloških i meteoroloških postaja. Člankom 6. definirani su poslovi i financiranje djelatnosti hidrometeorološkog zavoda od interesa za RH i namjena prihoda od aktivnosti isključivo za razvoj i poboljšanje njenog djelovanja. Da podsjetim, prihodi su iz prihoda, prihodi iz proračuna RH od projekata i usluga korisnicima a najveći korisnici su usluga hidrometeorološkog zavoda HEP, Hrvatske vode, Hrvatske ceste i ostali veliki sustavi. I konačno neposredna međunarodna komunikacija nije bila do sada definirana starim postojećim zakonom, sada je to člankom 20. ovoga Zakona je ispravljeno odnosno hidrometeorološki zavod predstavlja RH u međunarodnim organizacijama. Inspekcijski nadzor vrši Državni inspektorat, što je definirano člankom 23., upravni nadzor nad zakonitošću rada provodi Ministarstvo zaštite okoliša definirano člankom 22. i provođenje ovog zakona ima minimalne učinke na proračun RH. Između prvog i drugog čitanja nije bilo nikakvih konkretnih primjedbi osim primjedbe primjedbe Odbora za zakonodavstvo na tri članka nomotehničke naravi koje su ispravljene i ugrađene u ovaj tekst. Zaključno bih samo napomenuo nekoliko činjenica, dakle DHMZ trenutno skrbi o trenutno skrbi o meteorološkoj, hidrološkoj i državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka koje je nužno modernizirati i automatizirati. U tom smislu uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i energetike u provedbi je strateški projekat METMONIC koji predstavlja modernizaciju meteorološke motriteljske mreže u RH u ukupnoj vrijednosti od 350 milijuna kuna. Projektom će se uspostaviti i automatizirati 450 postaja, od čega 6 radarskih postaja, 5 meteorološko-oceanografskih plutača, 2 mjerača profila vjetra te uspostaviti platforma za prikupljanje i kontrolu svih podataka. Sada da podsjetim, u RH, RH raspolaže sa 3 radara to su Čepin, Bilogora i Sljeme, a Jadran je trenutno nepokriven meteorološkim radarima. U provedbi je i Projekat RQ, projekat proširenja i modernizacije državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ukupne vrijednosti od 110 miliona kuna sufinanciran iz strukturnih fondova EU. Zahvaljujem se. Imamo dvije replike. Prvi je kolega Mikulić. Izvolite. cjelokupno civilno društvo i za našu poljoprivredu, za naše gospodarstvo, za obranu zemlje, za turizam. No, da bi imali točne podatke također moramo imati i dobar sustav koji će nam ih dati stoga me zanima u kojem u kojem stanju se nalaze naše meteorološke, hidrološke, fenološke, oceanografske motriteljske postaje državne mreže s obzirom da su od velikog značaja za RH te planira li se i kada dodatna ulaganja u razvoj i širenje državne mreže motriteljskih postaja? (HDZ)** Odgovor izvolite. nacionalne komponente, što komponente iz Europskih fondova. Mislim da se sad ovog trenutka priprema i projektna dokumentacija odnosno sve ono što je u formalno pravnom smislu potrebno da bi se ta modernizacija i privela,

kroz ovaj zakon će ojačati sustav Državnog hidrometeorološkog zavoda, praćenje klimatskih promjena međutim činjenica da u odnosu na neke države u okruženju nismo učinili dovoljno u tom pravcu. Naime, neke države su donijele odluku da svojim tijelima da osnivaju vijeće za praćenje klimatskih promjena ili drugi naziv ovisno o državi gdje je donešena takva odluka, jer svjedoci smo od strašnih i brzih klimatskih promjena

Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče, dakle temeljem ovog zakona smo i predvidjeli mogućnost da se upravo institucionalno prati ovaj problem, dakle da se osnivaju ovakva vijeća i u RH. Sada ćemo pitati izvjestitelja odbora želi li uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Domagoj Mikulić. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani predsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, prijedlog zakona o kojem danas imamo priliku raspravljati predstavlja jedan tehnički zakon vrlo korektno urađen od strane našega ministarstva. Njime se utvrđuju poslovi meteorološke i hidrološke djelatnosti koje su od velikog interesa za RH. Ovim zakonom Ovim zakonom definira se nadležnost, odgovornost, opseg i sadržaj poslova unutar ovih djelatnosti kao i uvjeti za njihovo obavljanje. Iz dosadašnje prakse u primjeni još aktualnog zakona uvidjelo se kako zbog neučinkovitosti u provedbi provedbi postoji potreba za prilagođavanjem modernim zakonodavnim institutima, informatizaciji, ulaganjima u sustave koji su danas jednostavno nužni. Nužno je osuvremenjivanje ove djelatnosti upravo zbog važnosti ove jedinstvene grane za potrebe cjelokupnog civilnog društva, obrazovanja, obrane zemlje, upravljanja prometom, energetikom, poljoprivredom, turizmom i sl. Njena potreba u svim navedenim segmentima dobiva posebni značaj s obzirom na klimatske promjene i brojne vremenske ekstreme kojih smo danas svi zajedno svjedoci i koji i uvelike utječu i na društveni pa i ekonomski razvoj RH. Brzo prepoznavanje sadašnjih i budućih meteoroloških promjena uvelike pomaže u prevenciji i sprječavanju ili barem ublažavanju posljedica koje promjene imaju. Prevencija i rano prepoznavanje promjena je važna poglavito kada uzmemo u obzir da je u posljednjih 30-tak godina u RH u prosjeku 70% svih šteta i ekonomskih gubitaka od katastrofa kao što su suše, poplave, olujni vjetrovi, toplinski valovi, pripadaju upravo čimbenicima iz sfere meteorologije i hidrologije. Samo ovaj podatak jasno pokazuje kako informacija o klimi, o vremenu, o stanju mora i voda moraju biti sastavni dio svake državne strategije upravljanja i smanjivanja rizika od katastrofa. Upravo ovim prijedlogom zakona uređuju se područja zakonskog osiguranja rada državne mreže meteoroloških i hidroloških postaja koje će siguran sam rezultirati pružanjem informacija onih pouzdanih pouzdanih i pravovremenih i za potrebe poljoprivrede i za potrebe prometa, građevinarstva, zaštita od poplava, gospodarskih djelatnosti i svega onoga što predstavlja temeljne interese naših građana i naše države, ali ne samo u ovom slučaju naše države i naših građana već i cijele međunarodne zajednice kroz standardizirano praćenje i evidentiranje podataka i promjena na europskoj ali i svjetskoj razini. Usvajanjem ovog prijedloga zakona osuvremenit će se zakonodavni okvir u ovo području, osigurati će se neprekidno održavanje sustava motrenja stanja atmosfere i hidrosfere, o čijoj važnosti sam govorio i ranije, osigurati će se uspostava jedinstvenog sustava upozorenja na nepogode, regulirati će se obavljanje međunarodnih obveza iz ove djelatnosti, regulirati će se nadležnost Državnog hidrometeorološkog zavoda kao izvršitelja ove djelatnosti i načina financiranja istoga. Vrlo je važno da zakonski reguliramo informiranje naše javnosti prema stručnoj metodologiji i smjernicama Svjetske meteorološke organizacije kroz uvođenje kategorije službenih podataka s čime uvodimo i odgovornost u objavljivanju podataka koje imamo danas u javnom prostoru i na ovaj način građani će DHMZ znati da se radi o točnim i relevantnim podacima iza kojih stoji ovaj cjelokupni sustav. Kroz motrenje i sustavno prikupljanje podataka atmosferskih i hidroloških pojava unutar jedinstvenog informacijskog sustava uključenog u međunarodne informacijske sustave, osiguravamo vitalne informacije za zaštitu života, prirode i materijalnih dobara. Samo uključivanje u jedinstvene sustave motrenja, promjena osigurava nam dugoročni, kvalitetan razvoj ove struke u skladu sa znanstvenim i tehnološkim dostignućima na svjetskim razinama što uz jasnu definiranu organizaciju i način obavljanja poslove meteorološke i hidrološke djelatnosti, zasigurno je jamac ispunjenja ciljeva koje sam ranije spominjao. Upravo zbog svega ovog navedenog, klub HDZ-a će podržati Prijedlog Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, hvala. Idemo sada na drugi klub, to je Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, poštovani kolega Emil Daus, izvolite.

Poštovani g. predsjedniče, poštovani g. državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti koji između ostalog ima za cilj stvoriti preduvjete za kvalitetnije i učinkovitije prikupljanje i obradu potrebnih podataka kako bi se spriječile ili barem umanjile neželjene posljedice raznih nepogoda i s te strane to treba pozdraviti isto kao što treba pozdraviti i višedesetljetni rad raznih znanstvenika, profesora, inženjera meteorologa, hidrologa i svih onih koji na razne načine svojim radom i znanjem doprinose izgradnji i nadogradnji sustava. Vjerujem a i čuli smo maloprije svi zajedno da smo svjesni klimatskih promjena posljednje vrijeme i ono što one sa sobom nose ili da se do kraja slikovito izrazim, ono šta sobom odnose. Posljedice klimatskih promjena sve se više osjećaju kod nas u Istri, velike vremenske amplitude od velikih oborima do ekstremnih suša sve su češće. Osim jesenskih, sada su počele i proljetne poplave, klizišta, odroni i sve ostalo što se događa kada su promjene nagle i ekstremne ali ne želim danas pričati toliko o tome, vjerojatno će još netko učestvovati u raspravi po tom pitanju koliko o jednoj drugoj stvari. Ovaj me i prijedlog zakona zapravo ponukao na jednu pozitivnu reakciju kojom želim podsjetiti one koji znaju i zaintrigirati one ostale te zapravo senzibilizirati cjelokupnu javnost na problem bujičnih vodotoka i povremenih kratkoročnih poplava koje su sve češće počele biti kod nas u Istri. naime, sitarsko podzemlje je krško, šuplje je, međusobno povezano raznim špiljama, kavernama, ono se tijekom normalnih padalina redovito puni vodom ali problemi se znaju događati u nadzemnim tokovima. Praktički, svi pritoci Mirne, Raše i pazinskog potoka su bujični vodotoci. Dakle, radi se o brdovitom području središnje i sjeverne Istre koje je isprepleteno raznim prirodnim kanalima te manjim i većim potocima, riječ je o velikom slivu koji obuhvaća masiv Učke i Ćićarije te sve brežuljke i brda Pazinštine, Buzeštine, Bujštine. Za razliku od nizinskog djela Hrvatske gdje se može predviđati rast vodostaja na dnevnoj ili višednevnoj bazi, u Istri je to praktički nemoguće. U kratkom vremenskom roku tijekom iznenadnih pljuskova sa svih se tih brda spusti tolika velika količine vode koja se pretvara u bujicu i uništava poljoprivredna dobra te javnu i privatnu infrastrukturu. naravno da sa sobom nosi zemljani i kameni materijal koji zatrpava korita glavnih potoka i rijeka te time stvara dodatne probleme. Ako pričamo o pazinskom potoku, onda svakako moramo misliti o Pazinskoj jami, posebnom prirodnom fenomenu u kojem ponire Pazinčica ali zbog prirodnog sustava sifona u svom ponoru, ponekad ne može progutati svu vodu koja dolazi što uzrokuje poplave cijele doline uzvodno od Pazinske jame. Vidite, pred više od 100 g. Austrougarska monarhija imala je po tim istarskim brežuljcima izgrađen sustav malih brana tzv. brilja koje su već u samim brdima sprječavale odnošenje mulja i kamenja nizvodno kao što su odmah usporavale i samu brzinu vode. To je vrijeme kada se te brilje gradilo ali i održavalo odnosno izmuljavalo ručno, danas sa svom dostupnom mehanizacijom ne činimo. Stanovnicima tog područja nije jasno zašto se od toga odustalo kada je sustav bio učinkovit. Još je manje jasno da se sustav obrane od poplava planiralo graditi u nizinskom djelu gdje bi se potopilo još malo kvalitetne poljoprivredne zemlje koja je ostala te u potpunosti poremetilo prirodni i klimatski mikrosustav tog područja. Znate, Italija je između dva svjetska rata kad je vladala u Istri i osušila Čepićko jezero i od njega napravila jednu od dva najveća polja za proizvodnju hrane u Istri. Kvalitetne zemlje za konkurentnu poljoprivredu, posebnu povrtlarsku, u Istri ima samo u nizinama i to treba čuvati a zaštitu od poplava pokušati osigurati štoviše uzvodno, sprječavati same uzroke. Stoga, s ove govornice apeliram i pozivam da se problematici bujičnih vodotoka u Istri pristupi u sklopu programa zaštite od štetnih djelovanja voda i ostalih programa zaštita koje postoje ali na jedan zasebni, dorađeni način koji će naravno biti dio cjelokupnog sustava ali s ugrađenim specifičnostima tog područja jer jednostavno nije isto kada se problematici vodotoka pristupa na području Karlovca, kada je to u Podravini, Posavini, Dalmaciji ili Istri, svaki kraj ima svoje specifičnosti. Moram reći da je suradnja s Hrvatskim vodama i vodnogospodarskim ispostavama na tim područjima jako dobra, u nekim lokalnim samoupravama i odlična te da se veoma mnogo napravilo zadnjih godina po pitanju zaštite i održavanja. No ova me tema ponukala da ukažem na one stvari koje možemo učiniti još boljim jer sa samo malo razumijevanja, stanja na terenu i manjih nadopuna u sustavu, možemo učiniti mnogo u sprječavanju neželjenih posljedica, poplavljenih objekata, oštećenih prometnica, sustava opskrbe vodom, energetikom i komunikacijama te ništa manje važno, uništenih poljoprivrednih površina, godišnjih uroda poljoprivrednika. Zato da, svakako treba postaviti još bolji sustav monitoringa, povećati broj mjernih uređaja gdje je to potrebno, napraviti analize svih parametara koji su mjerljivi ali treba i u samom sustavu održavanja uvesti što više preventivnih radnji koji moguće posljedice sprječavaju u samom početku u uzroku problema. Već sam u jednoj raspravi spomenuo da je bogatstvo naše zemlje njena različitost i raznolikost, zbog toga u svakom kraju Hrvatske treba pristupati drukčije poštujući posebnosti toga kraja, kako s onog društvenog tako i sa ovog prirodnog aspekta. Tek tada ćemo imati posloženi sustav koji će funkcionirati u svakom dijelu Hrvatske a opet biti jedinstven za cijelu zemlju. Ispričavam se što sam možda na trenutke izašao iz samog sadržaja ovog prijedloga zakona ali sve češće su reakcije lokalnog stanovništva po pitanju predmetne tematike koja je usko povezana sa ovim prijedlogom zakona. Učešće u raspravi je sasvim dobronamjerno, kritike konstruktivne s ciljem rješavanja problema dok je još vrijeme. Nadam se da sam ovime uspio skrenuti pozornost na navedene probleme te da će se kvalitetnim mjerenjem, motrenjem, analizom ali i rješavanjem uzroka a ne posljedica postići ono čemu svi težimo a to je zaštita ljudi, imovine te kvalitetan održivi razvoj. Pri tome što je više moguće poštujući prirodu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Treći klub zastupnika je HSS i Demokrati i poštovani kolega Davor Vlaović. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Evo u ime Kluba HSS-a i Demokrata nekoliko riječi o Zakonu o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti. Važan je ovo zakon i važna je ova djelatnost jer svjedoci smo svi brzih i oštrih klimatskih promjena. Međutim, nije divoljno samo svjedočiti tome da su klimatske promjene tu, da imamo vrlo česte ekstreme u temperaturama, u količini oborina, u jačini vjetra a rezultat toga ogromne štete u prirodi, na cestama, vodotocima, na imovini naših sugrađana. I ne možemo se samo tome privići ili naviknuti na to moramo oštro reći da nismo zadovoljni sa onim što kao društvo u ukupnosti činimo da bi zaštitili prirodu i da bi prevenirali ovako velike promjene u klimi. Naravno ovim zakonom će se definirati obveze nadležnosti tijela državnih, prije svega DHMZ što sve treba činiti da bi se pratile klimatske promjene, da bi se kvalitetno izvještavalo ali prije svega da bi se kvalitetno moglo planirati proizvodnju hrane, da bi se moglo planirati proizvodnju energije, da bi se moglo planirati pa i turistička sezona. Rekao sam u replici državnom tajniku da Hrvatska nije učinila dovoljno jer zemlje u okruženju Slovenija, Mađarska pa i Rumunjska čak su išle korak dalje, osim ovog i ovakvog zakona imaju i posebno državno tijelo sastavljena međuresorna skupina, Vijeće za praćenje klimatskih promjena koje aktivno sudjeluje u praćenju klimatskih promjena, daje suport njihovim javnim tijelima i donose se odluke promptno jer mi više ne možemo čekati. Nažalost na promjene u prirodi i na ono da je to prije svega čovjekova ne briga prirodi jer to je uzrok klimatskih promjena, mi reagiramo tek kada nas drugi upozore. Pa su nas evo nedavno upozorili osnovnoškolci, srednjoškolci i studenti. Bio je nedavno prosvjed i u Zagrebu ovdje i širom RH. Pa da li je samo mladima stalo da sutra imaju zdrav, čisti okoliš i da imaju prirodu u kojoj će moći živjeti ili bi nam trebalo biti svima stalo? Ja mislim da bi nam trebalo biti svima stalo jer nema planiranja proizvodnje hrane u svijetu pa ni u Hrvatskoj bez praćenja klimatskih promjena, nema proizvodnje energije, nema razvoja društva. Ako imamo kao što imamo ovih dana strašne ekstreme u temperaturama, u količini oborina, u velikim štetama od bujica, u velikim štetama na poljoprivrednim kulturama i imovini od tuče. Da li smo dovoljno učinili da zaštitimo svoju prirodu, svoji okoliš, svoju proizvodnju? Nismo. Nismo jer često trčimo za kapitalom, za profitom a ne gledamo kako to se reflektira na okoliš, na prirodu i na kvalitetu života naših sugrađana a prije svega poljoprivrednih proizvođača i ljudi koji su u gospodarstvu. Jer ne možemo se složiti sa time da nam je bitnije da proizvodimo energiju iz ugljikovodika ili nekih drugih izvora a da propuštamo iskoristiti prirodu kroz vjetroelektrane, kroz sunčane elektrane, kroz druge vidove obnovljivih izvora proizvodnje energije od biomase i na taj način i zadovoljimo svoje potrebe za energijom jer čini se da uvozimo dio energije, da nismo energetski neovisni. I činjenica je da ne proizvodimo dovoljno hrane za svoje stanovništvo a kamoli za izvoz o čemu se ovih dana govori kao stvaranje pretpostavki za izvoz hrane. Pa tko je protiv toga. Ali prvo moramo organizirati tu proizvodnju na način da imamo samodostatnost u vlastitoj državi za hranom a tek onda razmišljati o izvozu a mi je nažalost u ni jednoj grani poljoprivrede nemamo počevši od stočarstva, proizvodnje mesa pa na kraju evo i proizvodnje žitarica. Jer apsurdan je podatak da smo prošle godine uvezli 53 tisuće tona pšenice iz BiH u kojoj smo godinama mi bili izvoznici i izvozili. Što to govori da ne planiramo kvalitetnu proizvodnju, da je ne štiti dovoljno a sigurno da to možemo i trebamo. Jer istina je da mi nismo dovoljno svjesni da ove klimatske promjene nisu same po sebi, da nisu ciklitčki, da je to normalno nego je evo i međunarodne organizacije upozoravaju da se ledenjaci dva puta brže tope nego što je to dosad bilo, da imamo prečesto promjene u količini oborina, da vam u jednom danu padne 100, 150 milimetara kiše na m2 i da jednostavno to priroda ne može podnijeti a pogotovo treba istaknuti da što smo više puta govorili, prečesto po nama prevelika sječa šuma je onaj problem koji treba ponavljati jer te šume su zaustavljale tu količinu oborina koliko-toliko zadržavale u šumama, nije išlo odmah u vodotoke i nisu se događale ovakve štete kao što su se ovih dogodili u u Slavoniji cijeloj a posebice je bilo izraženo u općini Cernik, Rešetari, Okučani i sigurno da treba i kad je riječ o hidrologiji istaknuti da Hrvatske vode očito ne čine dovoljno da bu se zaštitilo to lokalno stanovništvo od potoka, pritoka, bujičara koji čine štetu. Više puta sam isticao potrebu gradnji retencija i akumulacija, imaju ih i Hrvatske vode u svojim planovima ali vrlo malo ili nimalo je njih izgrađeno. Evo sad se gradi velika akumulacija Lonđa u Požeško-slavonskoj županiji ali već 20 g. se gradi. Ne smijemo više toliko to zanemarivati i čekati, postoje potrebe i općini Pocrkavlje i Cernik i Rešetari i nisu zadovoljni lokalni čelnici sa odnosnom Hrvatskih voda prema tom problemu jer svake godine imaju velike štete na cestama, na poljoprivrednim kulturama, na drugoj infrastrukturi od tih potoka, pritoka Save, od tih bujičara jer nemoguće je da to ovako kako su sada uređeni vodotoci, odvedu toliku količine vode u tako kratkom vremenu, znači jedino rješenje je po nama ali to je i struka rekla, već imaju i u prostornom planu županije, planirane akumulacije retencije, zašto nisu nisu izgrađene? Tko će nadoknaditi štetu tim građanima, njima je i imovina uništena, tko će omogućiti dodatne izvore prihoda jedinica lokalne samouprave da se ponovno saniraju te prometnice koje su lani i preklani sanirane? Nitko, opet se snalazimo sami. E to nije dobra poruka i te klimatske promjene su strašno velike, da, mi ne možemo lokalno, kao Hrvatska mala smo država utjecati na to ali evo, treba čestitati gđi gđi Mariji Pejčinović Burić na izborima za tajnicu Vijeća Europe ali je prilika da kroz i Vijeće Europe, Hrvatska kaže ne možemo više samo se privikavati na klimatske promjene nego moramo tražiti od svijeta, posebno od Europe koja se mora oduprijeti tom divljem kapitalizmu Trumpa, kapitalizmu Trumpa, SAD-a i drugih država koje izbjegavaju potpisane ugovore o emisijama CO2 u prirodu, moramo biti glasniji. Moramo biti aktivniji u tom planu i vjerujem da će gđa. tajnica Vijeća Europe i to uvrstiti u program rada, mislim da je svakako potrebno upravo na temelju ovih primjera koje sam naveo. Također bih se Također bih se ovdje kratko osvrnuo na problem, ono što je u djelatnosti DHMZ-a a to je provedba Zakona o obrani od tuče. 15. travnja je počela sezona obrane od tuče, pisao sam Ministarstvu poljoprivrede i DHMZ-u da mi odgovore na koji način su utrošili sredstva koja su prikupili u 2018. g. odnosno da li su raspisali javni poziv za nabavu raketa i reagensa za rad postaja diljem Hrvatske na obrani od tuče. Nisu raspisali natječaj, nisu nabavili ništa, ni raketa ni reagensa, ako ja imam dobre informacije i ono što je još porazno, da očito da netko ne želi provoditi aktivni Zakon o obrani od tuče u RH, volio bi da državni tajnik tko je to, da li je to vaše ministarstvo, DHMZ ili Ministarstvo poljoprivrede poljoprivrede jer prihode i DHMZ ima i od županija, i od Ministarstva poljoprivrede i od osiguravajućih kuća za provedbu ovog zakona. Na što su utrošeni ti novci ako nisu nabavljene rakete i reagensi? A pogotovo je porazno da od 300 otprilike postaja s kojih se djeluje na gradonosne, tučonosne oblake, svega je 100 aktivno, na njih 100 je raspoređeno ovih preostalo zaliha što imaju raketa i reagensa i činjenica je da se štiti samo istočna Slavonija, najveći dio raketa je u Osječkoj županiji i nešto u u Vukovarsko-srijemskoj. Šta ovaj dio zapadni ne treba štititi od tuče raketama? Netočno je da susjedne države ne djeluju, evo jučer, prekjučer kad je bilo opasnost od tuče u Posavini, općina Davor, Davor, Dragalić, Vrbje, čula su se ispaljenja raketa u BiH-u, znači oni djeluju a ovaj sustav može biti učinkovit samo ako djelujemo sustavno sa zemljama u okruženju da na vrijeme reagiramo na tučonosni oblak koji nam dolazi preko Save jer kasno je kad on pređe Savu i efikasan je samo ako svih 300 postaja Pa vas pitam tko je to donio odluku da sustav krnje djeluje, da se ne nabavljaju rakete i reagensi i da se dogodili ovo što se dogodilo ovih dana, da imamo ogromne štete na poljoprivrednim kulturama i na imovini, da imamo pojačanu pojavu tuče i to u obliku obliku teniskih loptica ili golf loptica, ne više zrna graška. Znači češća je pojava tuče, veće su štete a mi manje djelujemo, čiji je to interes? Pa samo uvozničkih lobija, pa zar radimo za uvozničke lobije ili radimo za naše poljoprivredne proizvođače i naše gospodarstvenike? Kako planirati proizvodnju u takvim okolnostima? kao planirati proizvodnju ako smo proljetos imali sušu u Baranji pa je dio kultura preoravan a sad je i ovo što je naknadno zasijano, uništava olujno nevrijeme i tuča. Što se čini na tome da se to spriječi? Nije jedno od rješenja i osiguranje usjeva i nasada ali svi smo svjedoci pa to čujem svakodnevno od naših poljoprivrednih proizvođača da te naknade os osiguravajućih kuća su tako male da nisu s njima zadovoljni i ono što je još važnije da oni ako izgube godinu, izgube urod s tih kultura gube i tržište, gube svoje kupce. Tko će im to nadoknaditi? Nitko. I zato mi moramo aktivnije se uključiti ovog zakona, provedbu zakona, uključivanje drugih tijela u provedbu ovog zakona i ukupno vršiti pritisak na javno mijenje da sve počinje od čovjeka, da mi smo ti koji smo odgovorni za povećane emisije CO2 u prirodu i da se zbog toga jedan od razloga ali i najveći mijenja klima i imamo ovako ekstremne promjene klime. I naravno ne mogu a da na završnom ne kažem i da je dio posla kroz ovaj zakon i praćenje kvalitete zraka. Da, mi imamo problem sa kvalitetom zraka i u Zagrebu i u Rijeci i u Sisku, ali evo već više od 10 godina u Slavonskom Brodu. I ovih dana je povećana koncentracija ozona iznad dopuštenih. Trenutno Rafinerija navodno ne radi, pitanje da li će nastaviti sa radom ali ključno je da smo potrošili ove 2 godine za dogovore, pregovore da se promjeni energent, da se ona se ona plinoficira, nadam se da će to biti uskoro za godinu, dvije gotovo a ne za 3 mjeseca kako je predsjednica najavljivala. I nadamo se da ćemo izvršiti jači pritisak kao članica EU na BiH da njihova proizvodnja, njihovo gospodarstvo mora poštivati europske ekološke norme. To u ovom trenutku nismo dovoljno učinili a svjedoči svakodnevno povećanje i ozona ali i lebdećih čestica i H2S-a i drugih plinova u prirodu. A naravno da postoji potencijalna opasnost i od u rijeku Savu dijela onih energenata koji su tamo uskladišteni jer činjenica je da se u tu rafineriju godinama nije ulagalo. A kažem sličan problem je i u u Sisku i u Kutini, u Zagrebu i Rijeci i moramo biti svi svjesni da od nas počinje ta briga za prirodu i za kvalitetu zraka za zdravi i čisti okoliš koji moramo ostaviti generacijama koje dolaze a ne čekati da nas mladi na to upozore. Mislim da je svima nama interes da se priroda štiti i da nadoknadimo sve ono što su naši proizvođači izgubili. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovime smo završili raspravu klubova. I idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu poštovani kolega Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom.

bih rekao da je rasprava po mom mišljenju a mislim da se ne varam o najdugovječnijem zakonu u RH. Dakle osnovni zakon kojega ćemo glasovanjem i ja se nadam promijeniti, odnosno donijeti novi zakon je na snazi od 1978 godine i od tada je mijenjan 4 puta ali još uvijek dakle na snazi je zakon koji je donesen u vrijeme Socijalističke Republike Hrvatske. I samim time jasno da je nužno prići iz brojnih razloga a ti su razlozi u ovoj, u ovom obrazloženju i navedeni, njegovoj promjeni odnosno donošenju novoga zakona. Radi se o djelatnosti koja je organizirana prije 70 godina i koja je za život svakog građanina u Hrvatskoj iznimno važna jer držim da nema niti jednog građanina koji slušajući vijesti, čitajući tisak ne prati prognozu vremena. A upravo ti podaci o prognozi vremena koji su važni za čovjeka za poduzetnike, za sve one koji sudjeluju u prometu su upravo podaci koje objedinjava, prikuplja DHMZ. Kako sam u prvom Kako sam u prvom čitanju govorio o značaju, Pomorsko meteorološkog centra u Splitu sada ću samo reći nekoliko riječ koje sam tada naveo a mislim da su iznimno važne. Naime, rekao sam da sam kao državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 2006. godine bio voditelj projekta utvrđivanja luka, zakloništa na hrvatskom dijelu Jadrana i da je najvažnija institucija koja je pomogla ministarstvu da se na Jadranu utvrde luke zakloništa bio upravo Pomorski meteorološki centar u Splitu. Naime, radi se o tome da je na razini međunarodne pomorske organizacije 2000. godine nakon havarije dvaju tankera koji su onečistili Španjolsku i Francusku obalu, čini mi se da su se zvali Erika i Prestiž i čijom je kažem katastrofom, izlijevanjem nafte onečišćena, onečišćen veliki dio Španjolske i Francuske obale na razini međunarodne pomorske organizacije odlučilo se priči sustavnom rješavanju tog problema na način da kada dođe do havarije nekog broda uz određenu obalu utvrde se određena mjesta tzv. luke zakloništa gdje će se ti tankeri koji su u havariji dovući, dotegliti i onda svjesno uništiti jedna luka kako bi se upravo spriječilo proširenje onečišćenja naftom ili drugim teretom cijela obala koja je onda otvorena i izložena onečišćenju kada je taj tanker ili taj brod udaljen 20, 30 milja od same obale. I mi smo tada na području Jadrana upravo sa Pomorskim meteorološkim centrom u Splitu na temelju podataka koje već 70 godina taj centar posjeduje, točno mogli odrediti pri određenim vremenskim uvjetima koji su na Jadranu i u slučaju da na bilo kojoj lokaciji na Jadranu se dogodi takva jedna katastrofa vučemo u svjesno žrtvovanje pojedinih luka. I tada smo napravili nešto što nije radila niti jedna država, obalna država u Europi a ne znam da li i u svijetu a to je da nismo .../Govornik se ne razumije./... na mali broj luka a upravo zahvaljujući podacima ovog Pomorskog meteorološkog centra u Splitu nego smo utvrdili 303 luke od Prevlake pa do Savudrije u kojima bismo u određenim vremenskim uvjetima ovisno o prognozi vremena, ovisno o stanju mora, o visini valova koji bi se, koji je bio u havariji ili koji bi prijetio onečišćenju mora. htio tada, a i sada evo samo kratko navesti što znači, ne samo Državni meteorološki zavod kao institucija, nego svi njegovi segmenti, a mislim da je Člankom 7., 5. stavkom ovog zakona predviđeno da će se organizirati i način organizacije motriteljska služba, motriteljske postaje i hidrometeorološke postaje diljem Hrvatske, ali svakako će jedna od važnijeg segmenata tog zavoda biti taj pomorski centar. Pa onda sam dakle htio reći da je i na taj način evo i u ovakvim prilikama i u ovakvim projektima i studijama ogroman doprinos Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ono što bih još samo rekao to je da svi mi koji smo uz Jadran vezani, uz Jadran koji plovimo, a ja plovim najmanje 3, 4 puta tjedno itekako pratimo stanje mora i podatke koje nam odašilje Pomorski meteorološki centar u Splitu. Koliko imam informacije, a to sam čuo od ravnateljice Pomorskog meteorološkog centra ja mislim da je u ovom trenutku se rješavaju poslovni prostori i da bi bilo dobro kvalitetno opremiti meteorološki centar. Pa evo sada kao zastupnik u Hrvatskom saboru znajući važnost tog centra za sve pomorce, za sve ljude koji žive uz more i od mora, za sve ribare, za sve one koji dnevno po nekoliko puta iščekuju podatke kakvo je i kakvo je stanje mora u Hrvatskoj bilo bi dobro da se tom centru doista omogući i da Vlada iznađe sredstva kako bi se poboljšali uvjeti za rad za rad u tom Pomorskom meteorološkom centru. Evo ja ću u svakom slučaju podržati ovaj zakon, zakon je dobar u ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin Mikulić je govorio o uređenosti ovog zakona i njegovoj važnosti, ja sam sam htio izdvojiti jedan segment koji je po meni iznimno, iznimno važan pogotovo za nas koji živimo uz more i od mora. Hvala. Hvala. I idemo na završno izlaganje predlagatelja, poštovani državni tajnik Mile Horvat. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se predsjedniče. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici hvala vam na razumijevanju i na podršci za donošenje ovog zakona. Nema kolege uvaženog zastupnika Vlahovića, ja ću samo reći da ostane zbog javnosti, da ne ostane nedorečeno uvijek tema zaštita o ledu, tući. Dakle, Državni hidrometeorološki zavod upravlja meteorološkim i hidrološkom infrastrukturom, dakle on upravlja infrastrukturom za motrenje kvalitete zraka te nacionalnim arhivom meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka. Nadzor nad provođenjem Zakona o sustavu obrane od tuče koji je na snazi od 2001. godine obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Dakle, to nije nadležnost Državnog hidrometeorološkog zavoda, međutim mi kao društvo moramo se na ovu temu opredijeliti i reći konačno koji je, koji je pravac zaštite od ledotuče jer imamo mišljenje i VTO-a svjetske organizacije meteorološke koja kaže da, dakle znanstvene, mišljenja znanstvene stručne zajednice da zaštita od poljoprivrednih dobara od tuče rješava se fizičkom zaštitom, dakle zaštitnim mrežama ili sustavom osiguranja prihvatljivim za širi krug korisnika, a ne sustavom kakav mi imamo danas jer taj sustav zaštite od ledotuče u EU dakle ne postoji. Ne postoji operativna odbrana od tuče na razini nacionalne meteorološke službe. Ona kao takva postoji još samo u, kod nas i u Srbiji. U ostalim zemljama članicama EU odbrana od tuče postoji samo na malim područjima, provodi se na inicijativu pojedinaca, udruga ili lokalnih samouprava. Koriste se uglavnom prizemni generatori ili zrakoplovi. To je nešto što je intencija danas u EU, mi se moramo opredijeliti kojim putem ćemo ići što se tiče financiranja, dakle postoje zakonske obaveze za sufinanciranje odbrane od ledotuče i od strane države i od strane regionalne samouprave. Dakle, država svoju obavezu od 9 miliona kuna redovito ispunjava svake godine, problem je onaj dio sufinanciranja od strane regionalne samouprave koja na određeni način tumači obavezu financiranja do 0,1% pa jedni plaćaju do 0,1%, a drugi plaćaju 0,1% što je velika razlika tako da nemamo kontinuitet sufinanciranja od strane županija. Postoje čak podaci u zadnjih 10 godina interesantno je bilo vidjeti kako se koja županija ponaša u tom smislu. I onda vidimo da je ukupan nekakav proračun za ovu namjenu godišnje nekih 12 miliona kuna. Ja ću samo reći da prema podacima iz 2017. godine koje sam dobio od od tih 12 miliona, 5 miliona kuna koštaju samo poslužitelji raketari odnosno ljudi koji opslužuju prizemne generatore, 3 miliona košta tekućina, dakle već vidimo da nemamo dovoljno sredstava za funkcioniranje odbrane od ledotuče. Na to u ovoj stari treba nešto,

ali dok je na snazi mora se provoditi. A sudjelovao sam u nekoliko skupova gdje je znanstvena zajednica podijeljena oko toga koliko je učinkovita obrana od tuče sa raketama i regensima, a sigurno da nije učinkovita ako krnje djeluje, da od 300 postaja samo 100 je opremljeno i da 100 djeluje. A paralelno s tim vam je to problem i to je 200 radnih mjesta u Slavoniji, Baranji, Srijemu jer ti raketari primaju svoju naknadu za taj dio. Pa dok je na snazi morate koristiti to, taj taj alat, a pogotovo što veći dio prihoda osigurava Ministarstvo poljoprivrede i osiguravajuće kuće, županija je svega 10, 15% od ukupnih prihoda. Znači, bilo je sredstava samo nije bilo volje.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora.